Колеги, готові до реєстрації? Будь ласка, займіть робочі місця, зараз відбудеться реєстрація.

Отже, колеги, прошу провести реєстрацію. 351 – за, зареєструвались. Ранкове засідання Верховної Ради України оголошую відкритим. Шановні колеги, перш за все я хотів би сказати кілька слів з приводу останніх подій, які відбулись в державі. Колеги, увага, будь ласка! Розпочинається засідання, ранкове засідання. Колеги, я хотів би сказати, що в останній період в українській державі відбулися події, які можуть призвести до розхитування української держави всередині. І це в той час, коли Україна веде воєнні дії проти російського агресора. Багато випадків тих, які ми бачимо, це руйнування інститутів влади в Україні, в якій триває війна. Завтра у нас в цій залі буде урочисте засідання з нагоди сторіччя початку української революції. І я хотів би нагадати усім, що, власне, руйнування інститутів влади, взаємопоборювання українських політиків тогочасних призвело до втрати української державності, а потім воно призвело до Голодомору, потім вони призвело до масових репресій. В час війни як ніколи має бути єдність і має бути розуміння тих викликів, які стоять перед нами. Тому я вважаю неприйнятим, коли люди, які мають мандат народного депутата, здійснюють напад на працівників українських правоохоронних органів і на українську поліцію, користуючись цією недоторканністю. Ми разом тут створювали цю поліцію, ми разом тут гордилися створенням нашої нової поліції, і, коли вони стоять на блокпостах в зоні АТО і виконують свій обов'язок, ніхто немає права здійснювати на них напад. Я вам скажу, що я провів дуже багато часу в зоні АТО і як народний депутат, і як секретар Ради національної безпеки і оборони, але завжди на блокпостах я давав змогу правоохоронним органам перевіряти мій автомобіль і весь час гордився тим, що для наших правоохоронців закон один для всіх. Тому вважаю неприйнятним той факт, що народний депутат України, користуючись мандатом, може здійснювати напад на наших поліцейських, може їх ображати, забирати в них табельну зброю, вважаю, такі факти вони принижують не тільки український парламент і не тільки кожного з нас народних депутатів, вони принижують всю українську державу. В результаті тих подій вчора відбулися інциденти в парламенті, коли я перебував на засіданні Ради національної безпеки і оборони. Хочу сказати, що усі інциденти будуть вивчені, і я дам доручення провести розслідування, і з приводу того розслідування я обов'язково проінформую і голів фракцій, і депутатів. Я провів дві наради з головами фракцій і провів нараду з головами комітетів, і ми домовилися, що сьогодні український парламент має продемонструвати суспільству якісну і системну роботу. В нас сьогодні першим законопроектом стоїть законопроект, який передбачає 75 відсотків української мови на телебаченні. Тому я закликаю усіх до консолідованої системної роботи. Я говорив і наголошую, я не дозволю зробити протистояння в парламенті, парламент має працювати, парламент має приймати рішення і я впевнений, що ми сьогодні всі разом покажемо здатність парламенту працювати системно, працювати в користь української держави і в користь України. Дякую. і Олексія Миколайовича Кириченка. Давайте привітаємо наших колег. (Оплески) Хочу ще раз наголосити, сьогодні першим питанням стоїть проект закону 5313, потім – блок питань національної безпеки та оброни, це ті питання, які подав комітет. До речі, порядок денний був не змінений від минулого Другим блоком стоїть питання житлово-комунального господарства. Тому закликаю всіх до системної, якісної і швидкої роботи. На початку засідання, хоча ми з головами фракцій домовилися, що ми виступів не проводимо, але дві фракції подали заяву на перерву. на перерву. Вони згодні її замінити виступом. Тому... Це фракції "Опозиційний блок" і "Відродження", дві групи. Три хвилини для виступу від трибуни і потім переходимо до розгляду першого проекту закону.

я думаю, що кожен народний депутат, присутній в залі, може запитати себе, чому за два з половиною роки існування парламент втратив довіру суспільства; чому, при початку маючи довіру, сьогодні парламент є чемпіоном по рівню недовіри з боку громадян України. Відповідь очевидна: тому що з самого початку парламент почав жити окремим від країни життям, парламент почав втілювати власні політичні амбіції, незважаючи на те, що потрібно було людям. А останні півроку внаслідок позиції спікера парламенту він взагалі перетворився в чемпіона по недовірі, обігнавши навіть уряд України, який до цього мав найбільш негативний рейтинг. Як приклад, вчора був, з нашої точки зору, дуже важливий порядок денний. Було пропоновано для розгляду 5 законопроектів, які чекають 1 мільйон 700 тисяч переселенців, які внаслідок військового конфлікту залишились без всього в житті і починають життя з нуля. Вчора це не було розглянуто, і ми очікували, що сьогодні ці закони, які чекають люди, будуть розглянуті в парламенті. На жаль, ми бачимо знову політичні ігрища і політичні законі, які не мають нічого спільно з тим, що дійсно потрібно людям, що вони чекають від парламенту України. Тому наша фракція прийняла рішення: доки не будуть розглянути закони авторства не тільки нашої фракції, а і інших, які стосуються переселенців, які стосуються реальної підтримки населення, ми не будемо голосувати і приймати участь в голосуваннях за політичні речі, які, можливо, цікаві політичним силам, але не мають нічого спільного з реальними нуждами громадян України. Дякую за увагу. Оскільки було до мене звернення, хочу відповісти, що трішки дивно про недовіру чути від оточення Януковича, які знищували і вбивали людей на Майдані. (Шум у залі) І тому я дуже прошу, щоб ви в своїх політичних оцінках стримувались, і не вам давати оцінку в роботі у Верховній Раді України. Колеги, переходимо до питання, яке, очевидно, дуже лякає декого в залі, але тим не менше це питання має велику вагу. Бо, я нагадаю, коли ми в результаті дискусій прийняли питання квот на телебаченні, ми почули багато українських пісень, багато українських виконавців, ми побачили просто відродження і ренесанс української пісні. Сьогодні ми маємо таку само змогу зробити і по українському телебаченню. І тому я оголошую до розгляду перший проект Закону порядку денного про внесення змін до деяких законів України щодо мови аудіовізуальних (електронних) засобів масової інформації (номер 5313). І я прошу колег підтримати пропозицію розгляду за скороченою процедурою, колеги. Прошу проголосувати і прошу підтримати, голосуємо. За-155 Рішення прийняте. І я запрошую до доповіді голову Комітету з питань свободи слова та інформаційної політики Сюмар Вікторію Петрівну. Будь ласка. Шановний пане Голово, шановні колеги. "Нації вмирають не від інфаркту. Нації вмирають тоді, коли їм відбирає мову", і ця проблема актуальна навіть на початку ХХІ століття, сказала наша видатна сучасниця Ліна Костенко. Я скажу більше. На жаль, і після трьох років після Революції гідності і європейського курсу України, і через 25 років української незалежності українське телебачення, на жаль, залишається російськомовним. Ми в цьому залі зробили досить багато для того, щоб українське телебачення було українським. Ми вивели російський інформаційний продукт з квоти європейського і ви сьогодні можете побачити дуже багато програм, які нічим не поступаються у якості російським програмам. Ви сьогодні не бачите на українському телебаченні дуже багатьох раніше вже знайомих російських акторів. Але наступний крок, який ми можемо сьогодні зробити для того, щоб українське телебачення було би ще більш українським по суті, це прийняти закон про 75 відсотків української мови як мінімальна кількість української мови на телебаченні. Насправді я поставила питання так. Це принизливо говорити, що українська мова має бути присутня по мінімум 75 відсотків. Українське телебачення має бути і українським, і україномовним. Ми можемо говорити про граничну кількість мови інших національних меншин, які проживають на території України. І це 25 відсотків. Цей законопроект, цей закон, якщо ми його з вами приймемо, я дуже сподіваюсь, що ми цей крок зробимо, він носить перехідний характер насправді. Тому що ви знаєте, що у нас на розгляді є багато законів про мови, державні мови в Україні. І це важливо сьогодні прийняти і затвердити те, що в Україні головною є українська мова. І це стосуватиметься і сфери культури, і інформаційної сфери. Але, як перехідний етап Колеги, доповідач має дві хвилини, від автора і від комітету. Тобто ще дві хвилини прошу дати відразу. Відповідно сьогодні цей перехідний етап може передбачати цілу низку технологічних кроків, які дозволять нашим виробникам українського медіапродукту насправді не постраждати, а отримати преференції. Ми з вами, коли вводили квоти на українську пісню, всі казали, що це не буде працювати. Сьогодні це не просто працює в інтересах споживача, це розвиває українську культуру. Співаки, виконавці, студії звукозапису, всі говорять в один голос, ніколи не було такого попиту, ніколи не було таких черг, ніколи не було таких можливостей для розвитку української культури як сьогодні. Цей закон створить ще більше відповідних умов. Ви знаєте, на завершення я скажу одне. По-перше, коли ми святкували річницю від дня народження Шевченка, всі говорили дуже багато патріотичних фраз. Я дуже вдячна за підтримку і Президенту України, який наголосив на необхідності, власне, затвердження прав української мови в телеефірі. Тому що я вам хочу сказати одну цифру: деякі телеканали сьогодні на 90 відсотків мовлять російською мовою, хоча називаються українськими телеканалами. Тому відповідно цей крок, який ми можемо сьогодні зробити, це, справді, буде історичний крок, який буде надзвичайно помітний. Завтра ми будемо тут у цьому залі мати урочисте засідання, урочисте засідання до століття Центральної Ради. Напевно, варто пригадати історію, історію України ХХ століття і не повторювати помилок, користуватись можливостями і будувати українську державу. Сподіваюся, ми цей крок сьогодні зробимо. Дякую. Дякую вам. Прошу провести запис: два – за, два – проти. Будь ласка.

Шановний пане Голово, шановні колеги! Фракція "Самопоміч", безсумнівно, буде підтримувати і підтримує всі ініціативи, які поширюють використання і застосування державної мови у різних сферах суспільно-політичного життя. І цей проект закону наша фракція, фракція "Самопоміч", теж буде підтримувати. Мушу погодитися із своєю колегою, яка сказала про те, що цей проект закону і цей закон, якщо він буде прийнятий після другого читання, може застосовуватися тільки на перехідний період, до того часу, поки у Верховній Раді буде розглядати громадський проект закону, який підтримали і підписали представники практично усіх демократичних фракцій парламенту, проект Закону 5670 про державну мову в Україні. Тепер щодо зауважень до цього проекту закону, який ми зараз обговорюємо. У проекті закладена модель: ведучий говорить українською, гості і музика – будь-якою іншою мовою. І найцікавіше, що така передача вважатиметься виконаною державною мовою. Пропонуємо зараховувати до квоти тільки фактичне використання державною мовою передачі, особливо це стосується новинних програм, які є найбільш рейтинговими, які найбільше дивляться, слухають громадяни України. Щодо повноважень Ради національної безпеки і оборони, які в цьому законі пропонується розширити. Це не відповідає правовій природі цього органу, тому цю норму варто вилучити. Щодо змін про в Закон про систему іномовлення. Очевидно, що в Законі про систему іномовлення цей закон поширюється на інформування українців за кордоном, а також аудиторію, що перебуває на тимчасово окупованих територіях і на територіях, яких запроваджено надзвичайний воєнний стан. мусить бути визначена частка державною мовою. Цю частку можна дискутувати скільки це відсотків має бути, але внесення змін до Закону про систему іномовлення з використанням частки… ГОЛОВУЮЧИЙ. 30 секунд, будь ласка. ПОДОЛЯК І.І. І рівень цієї частки має бути предметом дискусії. Ще одне дуже важливе зауваження. Неприпустимим, на нашу думку, є внесення змін до закону Ківалова-Колесніченка. Тому що, вносячи зміни до цього закону, ми фактично його легітимізуємо. Щодо колізії між Законом про телебачення і законом Ківалова-Колесніченка, то в разі неузгодженості між нормами, виданими Верховною Радою… ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую вам. Від Радикальної партії Ігор Мосійчук, будь ласка. Шановний український народе! Шановні колеги! Без сумніву, фракція Радикальної партії Олега Ляшка буде підтримувати в першому читанні цей законопроект, який, на нашу думку, не просто захистить, але і утвердить українську мову на українському телебаченні. Але хотів би звернути увагу на декілька речей, які відбуваються у нас у цій сфері. Що саме? Ну, давайте скажемо, якщо ми говоримо про мову, що відбувається навіть у нас тут, в цьому залі, коли відвертий агент Кремля, представник кремлівсько-злодійського блоку виходить на цю трибуну, чудово володіючи українською мовою, спеціально провокує і говорить мовою окупанта. Він провокує, щоб його били, щоб на цьому робити свої рейтинги, і ця людина була віце-прем'єром, вона чудово володіє українською мовою, але провокує, зумисно провокує, протистояння. Те саме відбувається і в засобах масової інформації: "Страна.юа" і тому подібне – розповсюджують фейки, розповсюджують антиукраїнські провокації. Тому фракція Радикальної партії вимагає підняти питання на найвищому рівні про націоналізацію телеканалу "Інтер", про закриття сайтів, які розповсюджують ворожу інформацію, для того щоб не дати "московським зозулям" і "кремлівським коням" знищити українську державу. Слава Україні!

89 виборчий округ, Гуцульщина і Покуття. Шановні колеги, я думаю, що кожен українець сьогодні відчуває той позитивний ефект, який ми отримали в результаті прийняття закону, який запровадив українську мову на радіочастотному просторі, і ми бачимо, наскільки збільшилася присутність українських пісень, і наскільки збільшилась мотивація українців, власне, до слухання українських пісень на українському радіо. Але, якщо стосується цього закону, то я хочу сказати, що ми не можемо приймати половинчастих рішень, бо норма цього закону стосується того, що на національному рівні ми залишаємо ще квоту в 25 відсотків для того, щоб здійснювати мовлення іншою, ніж українською мовою. Я вважаю, це абсолютно половинчасте рішення. У нас в Конституції України записана єдина державна мова – українська. Якщо ми говоримо про національний рівень, то на національному рівні ми повинні забезпечити стопроцентне мовлення українською мовою. А це рішення, воно, на жаль, не має повноти. І тому я звертаюся з пропозицією все ж таки прийняти про те, щоб 100 процентів на національному рівні забезпечити мовлення на телеканалах українською мовою. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Від "Батьківщини" Соболєв Сергій Владиславович. Кондратюк, будь ласка. Шановні колеги, фракція "Батьківщина" обов'язково буде підтримувати зазначений проект, оскільки ми переконані, що тільки обов'язковим законодавчим квотуванням ми повернемо українську мову на телебачення. Більше того, ми повинні не тільки вводити прямі квоти, але мусимо прямо подбати про фінансування українського кіно і серіалів, яке передбачалося, зокрема, і Законом про кіно, про підтримку кінематографії, який був проголосований нашим парламентом, але, на жаль, був заветований Президентом. Ми повинні незабаром повернутися до його розгляду і прямо підтримати виробництво україномовного, українського телевізійного продукту. Тим часом ми виступаємо за підтримку законопроекту 5313 про збільшення української мови на телебаченні. І, як одна з авторів Закону про квотування мови на радіо, можу впевнено сказати, що це призведе до відчутних позитивних змін в ефірі. Так пропонується квота 75 відсотків української мови для загальнонаціональних та 50 відсотків для регіональних каналів, але обов'язковою є квота є квотами для всіх і для ефірного мовлення, і для супутникового, і для кабелю. Така квота 75 процентів стосується всіх, без виключення, інформаційних передач та новин. Автори цього закону прямо передбачили, що допускається використання без дублювання або озвучення будь-яких творів, виступів виконавців кримськотатарської мови. Натомість всі іноземні передачі, серіали і кіно мають бути, безумовно, дубльовані та озвучені українською. Ця норма прямо стосується російського продукту. Законом пропонується внести зрозумілі проміжки часу, де пропонована квота, безумовно, буде виконуватися в раковому і вечірньому праймі. Фракція "Батьківщина" буде підтримувати даний законопроект в першому читанні, за основу як базу для напрацювання виваженої ініціативи, яка після доопрацювання в другому читанні поверне українську мову на телебачення. Дякую, Колеги, зараз, спочатку закінчать виступати фракції, а потім я дам депутатам. Я потім дам, спочатку по фракціях. Від "Опозиційного блоку" Шуфрич Нестор. Потім дам депутатам. Дякую. Шановні колеги, законопроект, який сьогодні внесено до порядку денного, я вважаю, і наша фракція переконана в тому, що він є дуже невчасним і недоречним. Три роки тому в цій залі було проголосовано закон, що стосується мов. Ми всі знаємо, які наслідки мало це голосування, хоча цей закон діє і сьогодні. Що ми сьогодні робимо… пробуємо зробити? Ми сьогодні втручаємося в господарську діяльність суб'єктів господарювання і провокуємо нове протистояння. І зараз стосовно того, що тут говорили про Януковича, півзали було у Арбузова в кабінеті, і ви зараз говорите нам, хто тут, в Україні, про Януковича? Зробіть так, щоб люди жили так, як в часи Януковича, а не стали біднішими, як при вас, в шість разів! Дякую за увагу. Колеги, тепер від депутатів дам слово. Чубаров, Кривенко, Іллєнко. Колеги, і давайте тільки не перетягувати. Будь ласка, Чубаров, так само дві хвилини. зорганізувавши своє телебачення в 2007 році, ми самі за своєю ініціативою ввели спеціальні квоти для української державної мови. Ми були першими, які в Криму мовили трьома мовами, своєю рідною і також державною українською. Щодо цього закону. У наших цілком виправданих зусиллях щодо укріплення, розширення української державної мови ми можемо завдати руйнівного удару по кримськотатарській мові, мові корінного народу Криму. оскільки сьогодні проект, що розглядається, буде проголосований в першому читанні, я закликаю комітет буквально сьогодні створити робочу групу відповідно з депутатів Верховної Ради, аби нам виписати норми, які б унеможливили знищення, скорочення кримськотатарської мови в електронних засобах масової інформації. Ця робоча група також має напрацювати напрацювати зміни щодо схваленого нами 16 червня минулого року закону, який регулював мовлення укріплюємо українську державну мову і надаємо можливість щодо збереження і розвитку мови корінного народу України кримськотатарського. І, до речі, цей термін, що "мовами корінних народів" він також має бути включений до тексту цього закону. В першому читанні можна проголосувати. Але працюємо до другого читання і балансуємо… балансуємо норми, які будуть відповідати інтересам… Будь ласка, 30 секунд завершити. ЧУБАРОВ Р.А. Чітко виписуємо норми, які надають можливість укріплення української мови як державної мови і які зберігають мови корінних народів України. Дякую.

пояснити людям про прагматичну роль мови і про те, яким чином треба доносити важливість української мови до нашого суспільства. Я українізував десятки, якщо не сотні людей, просто пояснивши їм, що після народження будь-яка людина стає чи французом, чи японцем, чи росіянином, чи українцем на базі чотирьох факторів: батьківське виховання, культура, кров, генетика і енергія землі, в якій суміші – ніхто не знає. Базові два – це батьківське виховання і культура, середовище, яке оточує. Будь-яка мова, мова є основою національної культури. Національна культура є основою бажання мати свою державу, яка цю культуру розвиває, просуває і робить комфортним проживання носію цієї культури. Коли зноситься мова, людина стає носієм і замовником іншої культури і як наслідок – замовником іншої держави. Або стає космополітом і для неї однаково де жити, головний критерій вибору місця проживання – це екологія, доходи, безпека, вона стає позаспоживачем. Тому вкрай важливо зрозуміти, чому наш північний ворог вкладає десятки і сотні мільйонів доларів в розвиток своєї мови. І чому ці люди, багато хто потім стали замовниками іншої держави, замовником іншої державної машини на нашій території і покликали сюда руській мир. Багато людей старшого покоління є російськомовними, і я знаю сотні і тисячі патріотів російськомовних і українських націоналістів, які є носіями російської мови, вони з інших джерел взяли українство. Але вкрай важливо пояснити, чому Ізраїль, чому Польща, чому Франція, чому Німеччина захищають свою мову? Тому що вони розуміють, що мова – це основа замовлення відповідно їхньої держави і їхньої самоідентифікації. І багато на сьогодні навіть тих рухівців, хто прийшли зараз на Одещині, вони переходять поступово на українську мову.

все нормально працює. І подивіться всі звернення пана Малковича на врученні Шевченківської премії. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Колеги, дуже багато є рук, давайте я скажу вичерпний список: Іллєнко, Скорик, ще не виступав "Народний фронт", Віктор Сюмар. Ні, ні, я послідовність, не зараз. І все, на тому завершимо обговорення і перейдемо до прийняття рішення. Будь ласка, Андрій Іллєнко. Андрій Іллєнко, Всеукраїнське об'єднання "Свобода". Шановні колеги, ми, безумовно, маємо голосувати зараз за цей закон. І ми маємо розуміти, що це вже навіть не питання культури чи гуманітарне питання – це питання національної безпеки. Але, ви знаєте, я хотів би нагадати одну просту річ: у нас сьогодні досі формально чинним є ганебний закон "КК" часів Януковича, який був антиконституційно протягнутий у Верховній Раді ще у 2012 році. Був мовний майдан проти цього закону. Одразу після перемоги Революції Гідності цей ганебний закон був скасований Верховною Радою, і, на превеликий жаль, не було підписано скасування цього закону, і виникла абсолютно ненормальна правова колізія. Декілька років Конституційний Суд не захотів розглядати подання народних депутатів про те, щоб визнати цей ганебний закон, русифікаторський, антиукраїнський закон, неконституційним. Тільки нещодавно Конституційний Суд почав, за нашим наполяганням, це робити, але все одно ця справа затягується. до керівництва Верховної Ради: давайте ми нарешті скасуємо цей ганебний закон, ухвалимо тут, у Верховній Раді, той закон, який сьогодні буде захищати українську мову, і зробимо так, щоб нарешті це питання в Україні було врегульовано. Тому що ми розуміємо, що там, де була найбільша русифікація, там, де майже не було української мови, там сьогодні війна і окупація. Там, де є українська мова, там Путін не пройде. Там, де є українська мова, там російські танки безсилі. Там, де українська мова, там буде український світ і наша перемога. Це наше завдання – зробити так, щоб в Україні

Народний депутат Скорик, фракція "Опозиційного блоку". Шановні депутати, шановні українські громадяни, розгляд цього законопроекту, 5313, в черговий раз доводить, що розглядом цього законопроекту влада черговий раз намагається відволікти увагу суспільства від повного розвалу країни, від того, що вона не займається питанням миру, встановлення миру на Донбасі, від того, що вона не займається питаннями соціального захисту населення, відновлення економіки. Я вважаю, що розгляд цього законопроекту призведе до додаткової напруги в суспільстві, я вважаю, що ми як українські народні депутати повинні дбати про те, щоб об'єднати суспільство. В парламенті я представляю фракцію "Опозиційний блок" і рідну Одеську область. Так от я можу сказати, що в Одеській області присутні 133 нації і національності. Я можу сказати, що розгляд цього законопроекту порушує Європейську мовну хартію, яку, до речі, ратифікувала Україна. Я можу сказати про те, що ми повинні розуміти, що українські громадяни, це носії всіх мов, які є на сьогоднішній день в Україні, і якщо людина розмовляє чи думає не українською мовою, це не означає, що вона менше любить Україну, що вона менший патріот власної держави. Тому я закликаю ні в якому разі не підтримувати даний законопроект і взагалі зняти його з розгляду. Дякую за увагу. Колеги, зараз останній виступ. Після того ми перейдемо до голосування, до прийняття рішення. Тому я прошу і секретаріат Верховної Ради повідомити народних депутатів, що за дві хвилини буде прийняття рішення, і голів фракцій прошу запросити депутатів в зал. Будь ласка, Вікторія Сюмар. Рішення комітету. Пропонувати Верховній Раді схвалити цей законопроект за основу в першому читанні. Далі ми створимо робочу групу, як тут було запропоновано, і, впевнена, зробимо цей законопроект ще сильнішим, повірте, і ще відчутнішим. Кримськотатарська мова вже в законопроекті зараховується до квоти української мови, і ми подумаємо над ще механізмами, яким чином ми можемо кримськотатарську мову захищати сьогодні в Україні. Але сказати я тут хочу про "невчасно" і "недоречно", як на цій трибуні виступав один із наших колег. Так от я вам хочу сказати, що чомусь за часів Януковича вчасно і доречно було призначати на посаду міністра оборони росіянина, який знищував українську армію і підривав обороноздатність українців, відкриваючи відкриваючи двері російському агресору в своїй країні. Невчасно і недоречно вам було 25 років будувати сильну українську державу. Сьогодні, я вам хочу сказати, дуже вчасно і доречно бачити Україну сьогодні трошки більше, ніж інтереси своїх партійних босів і фінансистів, і інтереси держави, яка розв'язала проти України війну. Сьогодні невчасно з цієї високої трибуни лобіювати російський інтерес. Бо російська мова на телебаченні – це інтереси Росії! Дякую. Отже, колеги, переходимо до прийняття рішення. І я дуже прошу всіх зайти в зал. Це питання великої ваги, бо інформаційна безпека і захист української мови на телебаченні, я переконаний, це питання Десятки років і через мову в тому числі російський окупант намагався впливати впливати на українську державу. Наш обов'язок і наше завдання – захистити українську мову, захистити український простір. Я прошу всіх підтримати цей законопроект. Тим, хто має зауваження, хочу наголосити, він голосується тільки в першому читанні. І тому ті поправки, які є, вони зможуть бути внесені в розгляді питання між першим і другим читанням. І тому я прошу всі фракції і всіх колег підтримати даний законопроект. Будь ласка, заходимо в зал, займаємо робочі місця. І, колеги, переходимо до прийняття рішення. Я ставлю на голосування проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо мови, аудіовізуальних (електронних) засобів масової інформації (номер 5313) за основу. Колеги, підтримаємо українську мову, підтримаємо даний законопроект 5313 за основу. Голосуємо! Прошу підтримати. Голосуємо.

Прошу проголосувати, прошу підтримати. Скорочена процедура розгляду до другого читання. Голосуємо, колеги.

Два голоси, не встигли. Колеги, займіть місця. Будь ласка, прошу дисципліновано голосувати, колеги. Я ще раз ставлю пропозицію скорочену процедуру розгляду до другого читання, про скорочення строку подання пропозицій і поправок до другого читання. Прошу проголосувати, прошу підтримати, колеги. Голосуємо. Прошу підтримати. Голосуємо.

Є бажання йти повною процедурою розгляду. Добре, я впевнений, що ми зможемо чим швидше підготувати і поставити на розгляд Верховної Ради України. Шановні колеги, переходимо до наступного питання, це питання блоку "національної безпеки та оборони". Проект Закону 3728, проект Закону про внесення змін до Закону України "Про Статут внутрішньої служби Збройних Сил України" (щодо документального оформлення каліцтва, поранення, контузії учасникам АТО). І я прошу підтримати розгляд його за скороченою процедурою. Прошу проголосувати, прошу підтримати. За-176 Рішення прийнято. І я запрошую до доповіді народного депутата України Безбаха Якова Яковича.

Добрий день. Шановні народні депутати, даний законопроект вноситься народними депутатами України Сольваром, Матвійчуком, Ванатом і Романовським. Даний законопроект спрямований на удосконалення процедури оформлення медичних довідок та інших документів про отримання травм, контузій, поранення, каліцтва військовослужбовцями.

які зобов'язують обов'язковому порядку надавати військовослужбовцям у разі їх направлення на лікування поза розташування частини довідку про травму, яка у чинні нормі видається лише за необхідності і дає можливість лікарю військової частини трактувати необхідність видачі довідки про травму на свій розсуд. Водночас, саме відсутність даної довідки в подальшому створить для військовослужбовців, які отримали травми, поранення чи контузії певні юридичні проблеми, зокрема, щодо отримання передбачених чинним законодавством пільг та компенсацій.

Доброго ранку, шановні колеги! Дійсно, сьогодні важливий день національної безпеки та оборони, це перший проект, який ми розглядаємо поданий народним депутатом Безбахом і ще іншими. Він доволі простий, але надзвичайно потрібний. Суть полягає в тому, що в разі отримання каліцтва, травми, інвалідності, поранення, контузії для того, щоб військовослужбовець отримав відповідні пільги передбачені Законом про соціальний статус військовослужбовців, він має отримати медичну довідку від військового лікаря, який працює в розташуванні його військової частини. В чинному законодавстві, в статуті така довідка видається за необхідністю. Тобто ми пропонуємо з комітетом спільно, з авторами цю норми встановити імперативною. Тобто вона буде обов'язково видаватися військовим лікарем військової частини, а у разі ,якщо обстановка не дозволяє це зробити, наприклад, у разі проведення військових дій в місцях дислокації військової частини така довідка буде надсилатися за місцем лікування до найближчого військового комісаріату і вже передаватися. Це набагато серйозніше спростить процес отримання пільги військовослужбовцями в разі інвалідності, контузії, каліцтва, травми. Тому прошу підтримати цей доволі простий, але надзвичайно важливий законопроект для нашої армії. Він помітністю підтриманий Міністерством оборони. Комітет пропонує його голосувати в першому читанні, для того, щоб в процедурі підготовки до другого читання врахувати зауваження незначні Головного науково-експертного управління, ну, і відповідно долучити зал Верховної Верховної Ради до доопрацювання його з метою прийняття вже його як закону в цілому. Прошу проголосувати, прошу підтримати. Дякую. Колеги, ми почули з вами позицію профільного комітету відносно обговорюваного законопроекту, і зараз ми проводимо запис на обговорення від фракцій. Я прошу записатися.

Народний депутат Ленський. Я бачу, що записалися дві фракції і хто не встиг, матиме можливість… Вибачте, пан Ленський передає слово народному депутату Ліньку. Будь ласка. Доброго дня, шановні колеги, шановний головуючий! Цей закон ми будемо підтримувати, Радикальна партія підтримує всі закони, які посилюють нашу обороноздатність, які поліпшують умови наших військовослужбовців. Сьогодні наші військовослужбовці переобтяжені бюрократією і зокрема в таких питаннях, як отримання довідок, дуже багато військовослужбовців, які в перший період війни отримували поранення, а потім через те, що не отримували довідки або невчасно їх подали в воєнкомати, військові частини мали через це проблеми, якісь розслідування. якраз спрямований на те, щоби поліпшити і спростити службу нашим військовослужбовцям. Тому, безумовно, ми будемо підтримувати цей законопроект. Там є деякі поправки, які ми зможемо доопрацювати в другому читанні, наголошуємо на тому, що потрібно підтримати всі законопроекти з оборонних, частину яких будемо сьогодні розглядати Дякую за увагу. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Будь ласка, Рябчин народний депутат. Рябчин Олексій, фракція "Батьківщина", Донеччина. Фракція "Батьківщина" буде підтримувати цей закон і ми підтверджуємо його актуальність. Дуже багато наших партійців захищають зараз нашу Батьківщину, ми приїжджали на фронт, спілкувалися, допомагали нашим воїнам і вони підтвердили актуальність цієї проблематики. Тому дійсно ми можемо виразити подяку авторам за те, що вони вирішують це питання. На нашій експертній раді фракції "Батьківщина" до нас завітали представники юридичної сотні, організація, громадські організації, які допомагають бійцям АТО і вони підтвердили, що без цього законопроекту військовослужбовці не зможуть оформити статус інваліда війни та отримати, передбачені законом, виплати, тобто є ще більш актуальність. Однак, ми повинні звернути увагу на висновки ГНЕУ, і є деякі зауваження, які повинні бути доопрацьовані до другого читання. Наприклад, назва законопроекту не зовсім узгоджується з його змістом, оскільки його норми поширюються не лише на учасників АТО, а на всіх військовослужбовців, у разі отримання останніми травм, каліцтва, поранення, контузії. І в назві ми бачимо, що учасникам АТО, ми всі прекрасно розуміємо, що у нас не АТО, а війна, треба це узгодити. ГНЕУ наголошує також, що варто передбачити законопроектом обов'язковість видачі не лише довідки про травму, але і медичної характеристики, оскільки в ній зазначається інформація про захворювання військовослужбовця, результати медичних оглядів, втрата працездатності за станом здоров'я за останні три роки та думку начальника медичної служби військової частини щодо можливості подальшого проходження військовослужбовців військової служби на займаній посаді за станом здоров'я. Тому доопрацьовуємо цей законопроект до другого читання і голосуємо, допомагаємо нашій армії. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Будь ласка, ще не встигли записатися, Ігор Мельничук. Сергій Мельничук. Я перепрошую, пане Сергію, обмовилася. Як завжди. Сергій Мельничук, "Воля народу". Дійсно, у статуті внутрішньої служби потрібно зробити ці зміни, але це стосується тільки військовослужбовців Збройних сил України. Чому ми тільки вузькопрофільно дивимося на це? Потрібно розглянути питання також для міліціонерів, тобто поліції, і ми забули про добровольчі батальйони, які все-таки зараз на фронті є, це "ДУК" і інші формування, які зараз воюють. Їм потрібно також подумати, як вони будуть отримувати ці довідки. Тому до другого читання, все-таки це стосується вузького направлення, може все-таки розглянути комплексний законопроект і не забути ні про кого. Дякую. Пане, Сергію, дуже дякую вам. Колеги, а чи є бажаючі від інших фракцій доєднатися до обговорення законопроекту? Законопроект такий є, що вже обговорений, немає більше бажаючих виступити. В принципі ми маємо підтримку сесійної зали. Я прошу колег повернутися на робочі місця, зараз відбудеться голосування за законопроект 3728. Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про Статут внутрішньої служби Збройних Сил України" (щодо документального оформлення травм (каліцтва, поранення, контузії) учасникам АТО). Ми чули позицію тих фракцій, які долучилися до обговорення, що його підтримують цей законопроект, ми його голосуємо в першому читанні. Шановні колеги, я ставлю на

хто не встиг – той, хто найбільше критикує депутатів за відсутність на робочому місці. (Оплески) Я прошу, шановні колеги, всіх сісти на ваші робочі місця, ми повертаємося зараз до голосування. Я прошу проголосувати за повернення до голосування про проект Закону про внесення змін до Закону України про Статут внутрішньої служби ( 3728), будь ласка. Так, так ми зараз голосуємо за повернення. Дякуємо, що всі встигли, бачимо. І тепер, будь ласка, голосуємо, шановні колеги, це перше читання, законопроект 3728. Прошу підтримати в першому читанні. За основу, за основу, звичайно, за основу.

за скорочену процедуру розгляду, будь ласка, підтримаємо скорочену процедуру розгляду, підготовку в скороченій процедурі поправок, прошу проголосувати.

Дякую, шановні колеги. Шановні колеги, рішення прийнято. Закон прийнято. І, колеги, у мене є до вас зараз прохання, щоб ми звернулися в комітет, щоб ми зараз розглянули проект, який стоїть через один: проект Закону про Єдиний державний реєстр військовозобов'язаних (2504а). І, колеги, я прошу підтримати мене з цією пропозицією, щоб зараз ми розглянули 2504а-д. Він є через один, комітет просить зараз його поставити. Я дуже прошу всіх зараз зайняти робочі місця і підтримати цю пропозицію, колеги. Готові? Це питання нацбезпеки і оборони, просто він стоїть через один. Прошу поставити його зараз, колеги, він дуже короткий там всього кілька поправок. І я ставлю на голосування пропозицію, щоб зараз перейшли до розгляду 2504а. Прошу проголосувати, колеги, прошу підтримати 2504а. Прошу підтримати, перейти до його розгляду. Прошу проголосувати. Колеги, комітет має свої законопроекти. Він попросив, щоб законопроект, який через два стоїть, поставити зараз. Це елементарна технічна зміна. Домовились? Отже, я ще раз пояснюю, бачу, в залі виникло нерозуміння. В нас... Андрій Анатолійович, по наступному законопроекту тільки несуть роздавати таблицю. Тому нам треба зараз перейти до інших питань, які стоять через один. Я можу розраховувати на підтримку? Колеги, я поставлю ще раз цю пропозицію на голосування. Колеги, зараз я поставлю це на голосування, прошу сконцентруватися і прошу підтримати, щоб ми зараз перейшли до 2504а. Питання: проект Закону про Єдиний державний реєстр військовозобов'язаних, вони є всі на руках. Цей законопроект підготовлений комітетом. Комітет національної безпеки і оброни просить його поставити на розгляд. Я не розумію, які можуть стояти політичні дискусії, коли йдеться про питання національної безпеки і оборони. Я прошу підтримати, щоб ми зараз перейшли до його розгляду.

шановні колеги, я прошу зараз підтримати, щоб ми зараз розглянули 2504а-д, це законопроект про створення електронного реєстр військовозобов'язаних. Тому що це зараз все зберігається на паперових носіях, незрозуміло в якому стані знаходиться, незрозуміло кому доступне, це має бути захищена інформація належним чином через системи... комплексну систему захисту і збереження інформації. Ми цей проект вже опрацьовуємо понад рік. Він погоджений і з всіма фракціями, до нього подавали відповідні поправки. Це процедура повторного другого читання, до якої не надійшло жодної поправки, тут нема нічого складного, в нас це займе три хвилини, давайте проголосуємо і будемо рухатися далі. Ну, в чому проблема? Будь ласка, колеги. Олег Березюк, одна хвилина. Мікрофон включений. Дякую. Вельмишановний пане Голово, беззастережно Закон 2504а-д є добрий законопроект, потрібний, і він буде нами проголосований. Але Регламент є Регламент, який рятує державу. Тому Закон 5610, який зараз має розглядатися, на превеликий жаль, не готовий до розгляду, тому що у нього немає таблиці, яка має за три дні, за три доби бути роздана в залі. Тому ми пропонуємо дотримуватися Регламенту: або знімати Закон 5610, або розглядати його з порушенням Регламенту, закон, який буде регулювати правоохоронну діяльність і переслідувати людей. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Колеги, тому я пропоную перейти до наступних питань. І прошу вас підтримати.

Сергій Мельничук, "Воля народу". Пане Голово, із-за того, що ви порушуєте систематично Регламент, ви зробили з парламенту чебуречну і той бардак, який вчора був. Тому не порушуйте Регламент. Це перше. По-друге, я не можу далі знаходитись в коаліції, яка веде до такого бардака. Я виходжу з коаліції, ось моя заява. Я хочу проінформувати, що, власне, зараз рішенням парламенту визначається послідовність. І то цілковито є пряма норма, яка є передбачена Регламентом. Зал визначає послідовність розгляду питань. Хочу ще раз наголосити: питання 2504а, питання 5112, які стоять наступними, вони є зараз готові до розгляду, питання національної безпеки і оборони. Я прошу, щоб ми зараз просто перейшли до їхнього розгляду. Колеги, увага! Я прошу підтримати цю пропозицію, колеги. Готові підтримати, готові голосувати? Отже, колеги, я ставлю на голосування, щоб питання блоку національної безпеки і оборони, які стоять через один законопроект, ми зараз поставили на розгляд. Підтримали Комітет національної безпеки і оборони, це є питання – проект Закону про Єдиний державний реєстр військовозобов'язаних. І я прошу підтримати, прошу проголосувати. Прошу підтримати, колеги. Прошу підтримати колеги, прошу підтримати.

За-185 Рішення не прийняте. Я, колеги, не розумію, чому питання національної безпеки і оборони не підтримується в залі.

Я у зв'язку з цим, користуючись своїм правом, оголошую перерву на 15 хвилин і запрошую голів фракцій до мене на політичні консультації. На 15 хвилин згідно Регламенту оголошую перерву. Об 11:20 ми продовжимо нашу роботу, об 11:20 прошу зайти в зал.

я від комітету запрошую до доповіді, Паламарчук, так, ви будете доповідати? Так? Так, будь ласка, пане Паламарчук. Це друге читання. Авторів правок прошу приготуватись до роботи. Будь ласка, пане Паламарчук. Шановні колеги, вашій увазі пропонується розглянути порівняльну таблицю, підготовлену до другого читання до проекту Закону України про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України (щодо удосконалення механізмів забезпечення завдань кримінального провадження). До законопроекту надійшло 88 пропозицій та поправок від народних депутатів України. 36 із них комітетом пропонується врахувати, 52 відхилити. процесі підготовки ми насамперед врахували пропозиції Генерального прокурора України, що прозвучали на пленарному засіданні 23 лютого 2017 року та виключили з тексту законопроекту такі спорті положення, які визивали непорозуміння в залі. Можливість вручення повісток через повідомлення в офіційних друкованих виданнях "Голосу України", "Урядовий кур'єр" та офіційного веб-сайту органу, що здійснює виклик. Збільшення граничного строку тримання особи під вартою до 18 місяців, збільшення строку досудового розслідування до 18 місяців, можливість продовження Генеральним прокурором України строку досудового розслідування до 18 місяців. Крім того, з тексту проекту ми виключаємо зміни до пункту 1 розділу ХІ КПК "Перехідні положення", якими передбачалось робота слідчих підрозділів прокуратури без обмежень. І пропонуємо залишити правила початку роботи ДБР та передання кримінальних проваджень, передбачених у чинній редакції пункту 1 розділу ХІ. Таким чином, ми отримали узгоджений текст законопроекту, прийняття якого дозволить виправити існуючі недоліки кримінального процесу у питанні здійснення спеціального судового розслідування та спеціального судового провадження, а також унеможливить уникнення від відповідальності осіб, які вчинили тяжкі та особливо тяжкі злочини. Тому комітет прийняв рішення рекомендувати Верховній Раді України прийняти проект закону у другому читанні та в цілому як закон. Порівняльну таблицю вам роздано. По кожній пропозиції та поправці є обґрунтування і врахування або відхилення. З огляду на зазначене пропоную Верховній Раді України визначитись з даного питання,

я прошу приготуватись до роботи. Отже, я буду зачитувати ті правки, які було відхилено. 10-а, Помазанов. Чи наполягає? Яка? А, так, 1-а відхилена. Будь ласка, народний депутат Сотник. Включіть мікрофон. 11:37:36 СОТНИК О.С. Дякую. Колеги, у мене загальна спочатку заява. Цей законопроект жодним чином не стосується удосконалення заочного засудження і можливості, дійсно, винесення законних вироків відносно тих осіб, які переховуються від слідства. Тут майже нічого немає, крім продовження самого інституту заочного засудження до початку роботи ДБР. Все інше, що є в цьому законі, це обмеження прав людини і можливість прокуратурою і слідством зловживати цими правами. Тому я вас дуже прошу дуже уважно зараз слідкуйте за обговоренням цього законопроекту. Тому що ці норми будуть стосуватися кожного українця. І той, хто зараз буде за ці норми голосувати, ви маєте розуміти, які наслідки ви несете кожному українцю, що ви фактично вводите додаткові формули тиску і поліцейську державу.

Не наполягає на голосуванні? Не наполягає автор на голосуванні. 10 поправка, Помазанов. Чи наполягає? Не наполягає.

Ми ще не дійшли до неї. 24-а, Добродомов. Не наполягає. 25-а, Міщенко. Будь ласка, включіть мікрофон. Шановні колеги, дуже уважно зверніть, будь ласка, на кінцевий текст цього закону. Я дякую комітету про те, що багато моїх правок було враховано, але є концептуальні, які неможливо не прийняти. Так на сьогоднішній день існує норма, що обвинувачений і адвокат може знайомитись з кримінальною справою в той строк, який вони вважають. вони затягують це ознайомлення, то суд по клопотанню слідчого чи прокурора може зробити графік цього ознайомлення. І це баланс між адвокатурою і слідством. Що пропонується, пропонується не включати в строк слідства. А де строк арешту? А де зупинення цього слідства? Як ви будете процесуально це робити? Тому я наполягаю на тому, щоб цей баланс був сьогодні, який діє в Кримінально-процесуальному кодексі збережений, і права обвинувачених не були порушені. ГОЛОВУЮЧИЙ. Семенуха, одна хвилина, а потім прокоментуєте. Семенухах Роман, фракція "Самопоміч". Шановні колеги, чим загрожує запропонована законопроектом зміна. Виникнення стадії ознайомлення з матеріалами досудового розслідування із загального строку кримінального провадження створює ризик зловживання та здійснення тиску на обвинуваченого. Фактично така стадія, як ознайомлення з матеріалами досудового розслідування, у разі прийняття законопроекту зможе тривати роками, при цьому статус обвинувачуваного не може бути змінений, і він фактично буде позбавлений можливості відстоювати свою честь і гідність. Насправді, дуже небезпечна норма, яка може створити передумови для зловживання, коли людина буде перебувати в статусі звинувачуваного безкінечно довго, це суто НКВДістська норма, яка дає можливість тримати на гачку людину безкінечно. Тому категорично це неприйнятно. Дякую. Дякую. І ще одна хвилина – Сотник. І потім попрошу прокоментувати комітет. дійсно, виводиться строк ознайомлення з матеріалами справи з загального строку досудового слідства. Це означає, що прокурори і слідчі будуть не будуть не зацікавлені в тому, щоб адвокатура ознайомлювалася оперативно з матеріалами справи, а навпаки, будуть зацікавлені в тому, щоб ці строки були максимально затягнуті для того, щоб особа, яка знаходиться під різними обмежувальними заходами, в тому числі під арештом, продовжувала знаходитися там для того, щоб тиснути на цю особу. Це є в першу чергу тиск і можливість фактично впливати на особу, яка ще винною не визнана, це є можливість зловживати правами захисту. Спеціально було тільки що, інший депутат вам пояснив, що це була спеціальна норма придумана для балансу між захистом і обвинуваченням, а ви знову зсуваєте цей баланс в бік обвинувачення, знову ж таки поширюючи повноваження прокуратури і обмежуючи повноваження захисту. Ви наполягаєте на голосуванні? Так, колеги, я ставлю на голосування поправку 25, яка об'єднала пропозиції і Міщенка, і Семенухи, і Сотник. Хто підтримує дану поправку, прошу проголосувати. Комітет відхилив її. Прошу голосувати, колеги.

27 поправка, я пропоную положення щодо нової формули розрахунку тривалості кримінальних проваджень. Тобто фактично правил об'єднання, виділення, роз'єднання, які прописані зараз цілком в інтересах прокуратури для того, щоб вони могли в ручному режимі кримінальні провадження ввести по п'ять, шість, сім, вісім років. Їм не потрібно дійсно ваше продовження слідства до 18 місяців, бо за цією формулою, вони можуть кримінальні провадження робити безкінечними і люди будуть знаходитися весь цей час на гачку у правоохоронних органів і не зможуть піти до суду, і захистити своє право, довести, що вони є не винуватими. Я прошу поставити на голосування. ГОЛОВУЮЧИЙ. Добре. Я ставлю 27 поправку на голосування. Хто підтримує дану правку, прошу проголосувати. Комітет проголосував за її відхилення. Прошу голосувати, колеги.

Шановні колеги, зверніть, будь ласка, увагу, цією нормою пропонується практично прибрати таке поняття як "міжнародний" і "міждержавний розшук". Чому? І в поясненні комітету говориться про те, що це прибирається тому, що через блокування "Інтерполом". Ви розумієте, що ви пишете? Що міжнародна організація "Інтерпол" може блокувати наші міжнародні розшуки розшуки і міждержавні розшуки. Ну, ми договорилися вже до того, що Європа, це самий корумпований орган в Європі – Інтерпол. фактично, зараз тільки по одному розшуку залишається, який можна призупиняти слідство і робити заочне засудження. Тому не робіть такі речі, ви просто нівелюєте поняття міжнародного і міждержавного розшуку. Тому що оперативні служби взагалі не будуть нікого розшукувати, їм легше буде об'явити розшук, призупинити чи зробити… ГОЛОВУЮЧИЙ. Ви наполягаєте на голосуванні? Хто підтримує 30 поправку народного депутата Міщенка, комітет її відхилив, прошу її проголосувати, будь ласка.

Який номер? А, 37-а, тут кілька авторів. Будь ласка, Семенуха, одна хвилина. 11:46:58 СЕМЕНУХА Р.С. Шановні колеги, із законопроекту, підготовленого до другого читання, були виключені зміни, які стосувалися зміни порядку вручення особі повістки та її повідомлення про виклик до слідчого. Тому очевидно, що немає жодних підстав зберігати в законопроекті зміни до статті 281 Кримінально-процесуального кодексу України, які передбачають розширення підстав оголошення особи в розшук, адже ці зміни є виключно похідними від змін до порядку виклику особи до слідчого, тобто вони є нерозривно пов'язаними з вже виключеними із проекту нормами. Тому пункт 7 розділу І необхідно також виключити із законопроекту, адже передбачені в ньому нововведення лише створюватимуть поле для зловживань з боку правоохоронних органів. Прошу підтримати. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Це тут дві поправки йдуть підряд, наступна Сироїд, вони фактично ідентичні. Будь ласка, Сироїд. Дякую. Я хочу колег народних депутатів, щоб вони задумалися взагалі над змістом тої поправки. Річ в тім, що тепер фактично органи правопорядку на власний розсуд будуть визначати, чи знаходитеся ви за кордоном, перебуваєте ви за кордоном з поважних причин чи без поважних причин. І, якщо орган правопорядку вирішить, що ви є за кордоном без поважних причин, це буде підставою для здійснення до вас всіх функцій кримінального провадження заочно. треба розуміти, що ви відкриваєте черговий шлях до свавілля органів правопорядку. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Отже, колеги, ви наполягаєте на голосуванні?

враховано частково 39 поправку пані Пташник, яка пропонувала доповнити словами: "без поважних причин" після "за межами України". в правій колонці з'явилося після "не з'являється без поважних причин на виклик слідчого". Тобто фактично комітет на власний розсуд визначив цю поправку. Але це не змінює суті поправки. Тому що з'явлення без поважних причин залишається на розгляд слідчого. Один слідчий вирішить, що якщо людина знаходиться на лікарняному, це поважна причина, а інший слідчий визначить, що якщо він знаходиться, наприклад, удома і в нього грип або ангіна, то це не поважна причина, бо він же може дійти до слідчого. І це буде великим широким колом зловживань, тому що фактично слідчому не треба нікого повідомляти про ці поважні причини. Йому лише треба визначити, що це неповажна причина і оголосити людину в розшук. Це є тотальна, Ви наполягаєте на голосуванні? Колеги, 37 поправка, хто підтримує дану поправку, комітет її відхилив, прошу проголосувати. Голосуємо.

По-перше, звісно, дуже добре, що принаймні між першим і другим читанням найбільш драконівські норми з цього законопроекту прибрали. Зокрема, була врахована низка наших поправок щодо оголошення людей в розшук через Інтернет і через газети щодо збільшення часу тримання під вартою. Добре, що такі речі прибрали. Але лишається все одно момент, от тільки що було сказано про те, що слідчий сам на свій власний розшук, на свій власний розсуд може вирішувати, коли людину оголошувати в розшук на підставі його перебування за кордоном. Для цього моя поправка якраз пропонувала запровадити комплексно новий підхід, щоби це робив не слідчий, а це робив слідчий суддя за поданням прокурора чи слідчого. Це логічно, що саме слідчий суддя має приймати рішення про оголошення ту чи іншу особу у розшук. Оце питання, насправді, знівелювали би будь-які дискусії, включно з діючим законодавством, бо ці норми є і в діючому законодавстві абсолютно неправильні. Давайте запровадимо цей інститут, щоб слідчі судді вирішували, чи оголошувати когось розшук, якщо його не можемо знайти. Дякую.

Враховано. Враховано. Враховано. Враховано. 58-а. Не наполягають. 59-а. Не наполягають.

Дмитро Добродомов, Політична партія "Народний контроль". Теж вітається те, що низка правок моїх була врахована і про продовження строків тримання під вартою 18 місяців, і строку розслідування – до 18, що це забрали, і оголошення повісток, і відтермінування початку діяльності ДБР, я маю на увазі те, що познімали. Але в цій правці треба четверту статті 469 залишити в чинній редакції. Чому? Не можна допустити, щоб у справах по особливо тяжких злочинах чи тероризму підозрюваний міг іти на угоду з прокурором і уникати відповідальності. Взагалі в Європі не допускається укладення таких угод в таких справах. Також укладення таких угод, я зауважую на цьому, буде порушувати права потерпілих, зокрема, на відшкодування збитків. Тому я прошу поставити цю правку на підтвердження і підтримати її. Такого робити не можна. Дякую. Дякую. Також тут є фактично ідентична правка. Сироїд, одна хвилина. Семенуха, одна хвилина. І, колеги, ну не може бути четверо. Будь ласка, Сироїд. Дякую. Оксана Сироїд. Я хотіла звернути увагу на те, що пропонується в цій правці. Пропонується фактично укладення… пропонується укладення угод з терористами. Шановні колеги, з терористами не домовляються, терористів карають. Я не знаю іншої країни в світі, яка би собі дозволила в в принципі про таке подумати, не кажучи вже про те, щоб узаконювати це на рівні національного законодавства. Укладення угод з терористами є неприпустимим. Шановні колеги, чинна редакція КПК і зараз передбачає застосування інституту угоди про визнання винуватості тільки в разі вчинення особою кримінальних проступків та злочинів невеликої чи середньої тяжкості. Запропоновані ж законопроектом зміни можуть призвести до ситуації, коли органи досудового розслідування задля прискорення завершення кримінального провадження будуть умисно тиснути на потерпілу особу. Окрім цього, норма запропонована особливо критично може відобразитися на провадженнях щодо злочинів, вчинених на території Донецької і Луганської областей, зокрема на окупованій території. Я ще раз хочу, щоб почули всі, хто слухає сьогодні трансляцію Верховної Ради, всі народні депутати: фактично ця норма пропонує приховану амністію для бойовиків, які вчиняли тяжкі злочини проти України. Тому я закликаю народних депутатів не голосувати, бо ми фактично відкриємо скриньку Пандори, амністувавши бойовиків. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка, одна хвилина, Сотник. Я зараз звертаюся не до депутатів, я звертаюся до українців. Абсолютно правильно сказала Оксана Сироїд – це прецедент, в жодній іншій країні світу немає такого, щоб домовлялася країна з терористами. Тероризм визнається у всіх країнах світу найбільш небезпечним злочином. Кожен терорист має нести відповідальність. Які можуть бути угоди з терористами – жодних! Я прошу, я наполягаю на тому. Ви тут згадуєте військових, апелюєте до військових, я хочу побачити, коли ви за це проголосуєте, як ви будете пояснювати військовим, які зараз стоять в конфліктній зоні, що вони фактично, що ви фактично ідете на угоди з терористами. Це неприпустимо. Наполягають на голосуванні? Отже, я ставлю на голосування поправку 63, яка має сконцентровані всі пропозиції, комітет її відхилив. Хто підтримує дану поправку, прошу проголосувати. За-143 Рішення не прийняте. Колеги, це була остання дискусійна поправка і я прошу усіх заходити в зал, ми переходимо до прийняття рішення. Яка?

Що говорить ця поправка і що ми залишаємо в "Перехідних положеннях" Кримінально-процесуального кодексу. Ну, можливо, ми говоримо про те, що у нас Державного бюро розслідування не буде, ми знову не встановлюємо коли ж ми будемо, цей орган буде розслідувати кримінальні справи, які непритаманні сьогодні розслідуванням іншим органам. І ми бачили з трибуни, коли Генеральний прокурор України сказав, що: "Я впевнений, що до кінця цього року буде створено ДБР". Так чому ви боїтеся поставити термін 31 грудня 17-го року, термін створення ДБР, як це сказав Генеральний прокурор. Тобто Генеральний прокурор впевнений, що буде, стверджує, що буде створений цей орган, а влада боїться його стверджувати в цьому році.

ставлю на голосування 69 поправку Міщенка, комітет її відхилив. Прошу проголосувати, хто підтримує дану поправку. Комітет проти. Голосуємо, колеги, хто підтримує дану поправку. 11:58:11 За-163

Через дві хвилини ми виходимо на прийняття рішення. Я прошу Апарат Верховної Ради і всіх голів фракцій запросити депутатів в зал. Будь ласка, наступна 75-та. Міщенко, одна хвилина. І потім. 11:58:29 МІЩЕНКО С.Г. Шановні колеги, це продовження тієї розмови про створення ДБР. Зараз Верховна Рада встановила в "Перехідних положеннях", що ДБР повинна бути створена до 15 квітня 2017 року. Тобто всі справи повинні бути передані до 15 квітня 2017 року. Зрозуміло, що до 15 квітня ніхто його не створить. Але зараз іншими правками повністю прибирають цей термін. Тобто взагалі ніякого терміну немає. Верховна Рада встановлювала для держави, для Верховної Ради, коли його створити. А тепер Верховна Рада його прибирає. Тому в контексті того, що я пропонував створення і це говорив Генеральний прокурор з трибуни, про те, що створення ДБР буде до 31 грудня 2017 року, хай розслідують справу до 15 квітня 2018 року! Це ж логічно. Чого знову боїться влада створювати ДБР? Напевно, питання дуже політичне і риторичне. Отже, наполягають на голосуванні. 75 поправка Міщенка, хто підтримує? Комітет її не підтримав. Прошу проголосувати. Будь ласка, голосуємо.

Колеги, поставлю 77-у, колеги, вже вичерпується час. Є вимога? Я ставлю на підтвердження 77-у. Колеги, зараз я поставлю. Колеги, я спитався, які є пропозиції. Є ще правка Сотник номер 84. Будь ласка, одну хвилину, але дуже лаконічно. Бо час вичерпується. Будь ласка. хвилина, нагадаю головуючому. Колеги, у мене звернення зараз до народних депутатів. У цьому законі є єдине хороше, це продовження строку по заочному засудженню, це можливість відправити, дійсно, ті справи, про які говорив пан Луценко минулого разу, відправити у суди. І це важливо прийняти. Всі інші речі, про які я говорила, вони є загрозливими для прав людини. Ви не маєте права за це голосувати. Я прошу подумати 10 разів і в цьому законопроекті залишити лише те, що, дійсно, стосується заочного засудження, все інше виключити, і тільки за таких обставин голосувати цей законопроект. Дякую. Ні. Отже, колеги, остання 77-а на підтвердження зараз. І, колеги, я хочу вам сказати по 63 поправці, по якій ми мали стільки дискусій, дійшли до порозуміння. І якщо не будуть заперечувати, я дам позицію Генпрокурора, і я думаю, що буде врахована ця поправка і ми вийдемо на консолідоване рішення. Отже, через хвилину голосування. Будь ласка, остання поправка Міщенка, 77-а.

Юрій Віталійович, я хочу, щоб ви підтвердили свої слова, які ви говорили, коли приймався закон у першому читанні, що ви впевнені, що ДБР буде створено до кінця цього року. Правда. я хочу поставити це на підтвердження і повернутись до цих поправок, коли ДБР буде створене до 31 грудня 17-го року, а строк розслідування прокуратурою всіх справ буде до 15 квітня 18-го року. Тому я прошу 77-у поставити на підтвердження. ГОЛОВУЮЧИЙ. Колеги, отже, ми зараз ставимо на підтвердження 77-у, яку комітет підтримав, а потім переходимо до прийняття рішення по цілому закону. Прошу приготуватися, 77 поправка – це на підтвердження. Комітет її підтримує і комітет закликає всіх народних депутатів голосувати. Тому я прошу зараз 77 поправку, комітет просить підтримати, після того переходимо до голосування за закон у цілому. Отже, ставлю на підтвердження 77 поправку народного депутата Алєксєєва. Прошу підтримати. Прошу проголосувати. Голосуємо. Дякую. 248 – за, і переходимо до голосування за закон безпосередньо. Юрій Віталійович, одну хвилину, так? Будь ласка, одну хвилину включіть мікрофон Генеральному прокурору, який присутній в залі Верховної Ради України, і переходимо до голосування. Шановний пане Голово! Шановні народні депутати! Я слухаю дискусію, яка розгорнулася щодо поправок, і хочу ще раз підтвердити, Ради, з високої трибуни Верховної Ради в першому читанні, всі обіцянки виконані, ми зняли найбільш дражливі норми, які говорили і народні депутати, і правозахисники, і наші європейські колеги. Проте, сьогодні в залі і вчора на комітеті виникло ще одне питання, яке, з моєї точки зору, має різні підходи. Чи можна заключати угоди у випадках розслідування діяльності терористичних організацій? З одного боку, жінка-наводчиця може здати керівників терористичної організації, які їй відомі, і суд може закріпити цю угоду. З іншого боку, суспільство ще не провело дискусію з цього приводу. Я мушу з цим погодитись. Тому я би пропонував проголосувати за цей закон, який вже завтра в разі його підписання дасть можливість почати судовий процес по 190 справах, що знаходяться в суді, в заочному порядку, включаючи екс-президента Януковича, включаючи десятки, а буде сотні, зрадників Криму, включаючи 20 генералів Російської Федерації та міністра оборони Російської Федерації. Але, голосуючи в цілому, я би пропонував залу зняти слова "терористичні організації". Виключити їх з норми цього закону для подальшої суспільної дискусії і врегулювання іншим законом. Дякую за розуміння. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Отже, колеги, переходимо до прийняття рішення. Я поставлю в такому формулюванні, як запропонував Генеральний прокурор Юрій Віталійович Луценко. Отже, колеги, я ставлю на голосування проект Закону… Я ставлю на голосування проект Закону про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України (щодо удосконалення механізмів забезпечення завдань кримінального провадження) (номер 5610) з вилученням слів "терористичні організації" з тексту закону у всьому тілі закону. А щоб це було зроблено професійно, відповідно з техніко-юридичними правками, яке має забезпечити Апарат Верховної Ради, щоб це було вилучено, під стенограму, в такому формулюванні, в другому читані та в цілому, колеги. Прошу підтримати, прошу проголосувати. Голосуємо, колеги. Прошу підтримати. Голосуєм.

Закон прийнятий. Вітаю, Юрій Віталійович! І дякую комітету за професійну роботу в підготовці закону. Зараз згідно Регламенту я оголошую перерву на 30 хвилин. О 12:35 прошу прибути в зал для продовження роботи Верховної Ради України. Нагадую: блок національної безпеки і оборони стоїть у нас в порядку денному. Дякую,